Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Osamnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 108

molim poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.Zahvaljujem.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 152 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Saglasno

i, izuzetno, za ponedeljak, dakle mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog zakona iz određenog dnevnog

sazivu.Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno budžetska i mandatno imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam

ukupno – 163, za – 161, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik Desete posebne sednice Narodne skupštine u Dvanaestom

saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je Zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.Za

kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije, bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, koji je podnela Vlada.Prelazimo na rad po dnevnom redu.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali, ministar finansija, i Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Pre nego što otvorim pretres, želim samo da još jednom napomenem da ćemo danas imati dve sednice Narodne skupštine, da ćemo ovu prvu sednicu završiti do 15.00 časova i nakon toga ćemo imati još jednu sednicu posvećenu izboru Nadzornog odbora.Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o dopunama Zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2.Pre nego što predlagač dobije reč, želim da mu se zahvalim što je damama podelio cveće, ali želim da izrazim i protest zašto su samo dame te koje su zaljubljene, pošto je danas Dan zaljubljenih.Očekujemo i

Hvala puno uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, najpre, nije to bila moja ideja, to je bila zajednička ideja svih nas poslanika iz SNS i želim mojim i želim mojim mlađim kolegama da zahvalim na pomoći i podršci, a mi smo samo hteli svim poslanicama jednostavno da se zahvalimo, naravno da obeležimo i Sveti Trifun, ali i da im zahvalimo i na energiji i na posvećenosti i na odgovornosti, na svim onim trenucima koje smo i zajedno proveli ovde u parlamentu, s obzirom da nam je ovo poslednja sednica u ovom sazivu i hvala puno još jedanput.Danas je pred vama izuzetno važan zakon, zakon koji reguliše isplatu dodatne novčane pomoći svim našim mladima od 16 do 29 godina. Mi ćemo sa ovom isplatom krenuti u junu. Dakle, 1, 2, 3. juni mesec ove godine naši mladi treba da očekuju još 100 evra od države Srbije. Prijave će krenuti 16. maja i trajaće do 31. maja na isti način kao što smo to uradili i za ovih 100 evra koje su isplaćene pre samo desetak dana.Ono što su važne izmene je da svi oni koji su se prijavili za prvih 100 evra ne treba da se prijavljuju i za ovih dodatnih 100 evra. Ukupno, da znate, verovali ili ne, preko milion naših mladih je dobilo pomoć i podršku od države Srbije od 100 evra. Dakle, oni nema potrebe po ovom novom zakonu da se prijavljuju, oni će automatski ovu pomoć dobiti, ali svi oni koji su u međuvremenu navršili 16 godina, svi oni koji su u međuvremenu dobili državljanstvu Republike Srbije imaće mogućnost i pravo da se prijave.Prijave za novih 100 evra od 16. do 31. maja, 1, 2, 3. juna mi ćemo obećanje o isplati ispuniti i taj novac prebaciti na račune svih onih koji se budu i prijavili i onih, kažem, koji su već dobili 100 evra.Za nas je ova pomoć izuzetno važna, videli ste reakcije mladih. Dakle, želeli smo ne samo da ublažimo negativne posledice Kovida – 19, ne samo da im pokažemo koliko su nam važni i koliko je naša briga koju pokazujemo važna za budućnost Srbije, nego smo hteli da pokažemo na ovaj način i snagu naših javnih finansija, dobro stanje u našoj kasi, da niko nije zaboravljen.Podsetiću vas u poslednje dve godine u vreme najveće i najteže ekonomske krize koja je izazvana pandemijom Kovida – 19, naša zemlja je izdvojila 8,7 milijardi evra. Dakle, 8,7 milijardi evra, preko 18% našeg BDP da pomogne i privredi, da pomogne i građanima. Svako obećanje koje smo dali ispunili smo u dinar i u dan i pokazali koliko nam je država jaka, koliko nam je država odgovorna, koliko su nam javne finansije stabilne i to je slika potpuno jedne drugačije Srbije, Srbija koja pobeđuje u ekonomiji kao nikada do sada. Sa tim želimo i da nastavimo i ova isplata mladima je još jedna potvrda uspešne i odgovorne ekonomske politike koju sprovodimo od 2014. godine.Da vas podsetim takođe, mi smo prošle nedelje isplatili i 20.000 dinara na račune svih naših najstarijih sugrađana. To je pojedinačno najveća pomoć koja je ikada isplaćena našim najstarijim sugrađanima. Dakle, još jedanput smo pokazali i brigu za njih uz veliku zahvalnost za podršku koju su nam dali za reforme koje smo sprovodili od 2014. godine, ali smo takođe pokazali da obećanje koje dajemo ispunjavamo u dinar i u dan i to obećanje koje smo dali penzionerima takođe smo ispunili.Ako pogledate u poslednje dve godine, dakle, od isplata 100 evra, 2020. godine, prošle godine 30 plus 30, plus 20 evra za sve naše punoletne sugrađane, dodatnih 50 evra za sve penzionere prošle godine, za sve nezaposlene isplatili smo 60 evra, za one naše sugrađane koji žive na teritoriji Kosova i Metohije 100 evra, ukoliko su nezaposleni još dodatnih 100 evra, 3.000 dinara za sve one koji su se vakcinisali bili do 1. maja prošle godine.Dakle, ogromna pomoć koja je upućena građanima Srbije, na to da dodamo minimalne zarade koje smo isplatili našim mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, dakle, našoj privredi, garantne šeme koje smo definisali, moratorijume i na plaćanje kredita. Dakle, na ozbiljan način smo pristupili negativnih posledica Kovida – 19 i zato smo danas tu gde jesmo.Srbija je u prošloj godini i 2020. godine, dakle, dve godine kada posmatramo kumulativno, dve najteže godine kada je ekonomija u pitanju za celo čovečanstvo mi smo imali najveću, najvišu stopu rasta BDP-a u Evropi. Dakle, Srbija pobeđuje, izbegli smo one crne scenarije koje ste imali priliku da vidite i u mnogo većim i razvijenijim zemljama, masovna otpuštanja, zatvaranje fabrika, mi mi taj scenario nismo imali upravo zahvaljujući odgovornoj, ekonomskoj politici koju smo sprovodili od 2014. godine. Imali smo dovoljno rezervi, imali smo dovoljno prostora da reagujemo, da pomognemo našu privredu, da pomognemo naše sugrađane i da danas kažemo da smo pobednici u ekonomiji kao što nikada do sada nismo bili.Pri tome, uprkos ovoj pomoći uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, uprkos ovolikoj pomoći udeo javnog duga u BDP-u Republike Srbije je 52,1%, dakle daleko ispod nivoa Mastrihta, daleko ispod tog standarda EU od 60%, iako imate priliku da vidite u mnogo razvijenijim zemljama mnogo gore pokazatelje i gore parametre kada je javni dug u pitanju. Jedna Nemačka koja je sada na preko 70%, jedna Velika Britanija na preko 100%, Francuska 120%, Italija 160%, Grčka preko 220% udeo javnog duga u BDP-u. Crna Gora je već na preko 90%, Makedonija na preko 70%, a naša Republika Srbija 52,1% uprkos ogromnoj pomoći koju smo pružili i građanima i privredi. Dakle, jedan primer uspešne Srbije.Ono što mi je posebno važno, osim stope rasta BDP-a gde smo dominirali u Evropi prošle godine, osim toga da smo zadržali stabilnost naših javnih finansija, u trećem kvartalu prošle godine stopa nezaposlenosti je 10,3%. Dakle, na nivou one pre pandemije 2019. godine. da smo otvorili veliki broj fabrika uprkos pandemiji Kovida 19. Samo je predsednik Vučić u poslednjih par godina 250 fabrika otvorio u Srbiji. Grade se novi kilometri autoputeva, izgradili smo tri potpuno nove Kovid bolnice. Za par dana otvaramo potpuno novi Klinički centar Srbije, ovde u Beogradu.Dakle, Srbija se menja u doba najveće ekonomske krize. Pokazali smo stabilnost naših javnih finansija, pokazali snagu naše ekonomije, pokazali odgovornost naše ekonomske politike. Mi u ovom trenutku procenjujemo da je prosečna plata u Srbiji oko 610 evra u januaru mesecu. Sačekaćemo još izveštaj Zavoda za statistiku, ali da vas podsetim, 2010, 2011. godine prosečna plata u Srbiji je bila 329 Dakle, iz meseca u mesec nam raste iznos prosečne plate, rastu nam penzije.Ono što znam sigurno, do kraja mandata naredne Vlade, do kraja 2026. godine prosečna plata u Srbiji biće 1.000 evra, prosečna penzija u Srbiji biće 500 evra. koje dajemo i za to ćemo se boriti iz dana u dan, kao što se borimo već osam godina unazad.Hvala još jednom. Ovo je lepa tema, lep zakon. Želim da zahvalim našim mladima na tome što se ne samo odlučuju da ostanu u Srbiji, nego se i vraćaju u sve većem broju u našu zemlju. Ovaj zakon ne samo da pokazuje brigu, nije izolovana nije izolovana aktivnost kojom se bavimo. Podsetiću vas, mi smo od 1. januara krenuli da podržavamo sa mnogo većim iznosom i prvorođeno dete, i drugorođeno i trećerođeno. Dakle, podržavamo tu pronatalnu politiku Republike Srbije da naši mladi, osim što dobiju pomoć, osim što što vide da se voze modernijim autoputevima, osim što mogu da nađu posao, takođe da vide da i država podržava pronatalnu politiku. U narednih par dana ćemo izaći i sa konkretnim kriterijumima oko pomoći svim našim mladim bračnim parovima kao što je predsednik Vučić i obećao, da pomognemo prilikom kupovine prvog stana, učešćem ili delom učešća u kreditu, kako bi još više motivisali naše mlade da se vrate u Srbiju, da ostanu u Srbiji i da svoje porodice zasnuju ovde.Dakle, odgovorno se bavimo svim kategorijama stanovništva od penzionera preko onih koji su da kažem u najboljem dobu i traže i nalaze posao, pa do onih mladih koji predstavljaju budućnost naše zemlje. To jeste primer i odgovorne politike, ali prevashodno brige o onima pred kojima je budućnost ove zemlje.Hvala puno.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, prvo da se zahvalim u ime svih koleginica na pažnji koju smo u ovom poslednjem danu imali prilike da da imamo od strane ministra.Ono što smo imali prilike na odboru samom da vidimo i da čujemo, to je da se manje od 5% mladih u godištu između 16 i 29 godina prijavilo za ovu pomoć. Gotovo preko 95% mladih ljudi se javilo za ovu podršku koju je država dala, a to je 1.059.411 građana Republike Srbije. Za nas je to uspeh. Očito da je Vlada i Ministarstvo finansija pogodilo ciljnu grupu kojoj je zaista ova podrška bila potrebna. Potrebna u onom smislu da nakon podrške koju smo dali kao država zdravstvenim radnicima, državnoj upravi, profesorima, zaposlenima u sistemu bezbednosti, na kraju su zaista došli mladi koji su osetili da država ipak misli na njih. U pitanju su i maloletna lica, po prvi put država je zaista pokazala da mislim na njih, od 16 do 18 godina, ali i mladi ljudi od 18 do 29 godina.Ono što je važno reći je da ta uplata koja pokazuje tu jednokratnu podršku je dala zaista mogućnosti mladima da razmišljaju o sebi i o tome kako treba ulagati u svoju budućnost, bez obzira na način na koji to oni shvataju sa 16 ili sa 29 godina. To je ono što je u stvari za nas najvažnije, a to je da kad država ima dobre ekonomske rezultate onda ona deli to sa svojim građanima.Mi smo imali prilike da čujemo i od nekih pripadnika tzv. opozicije, koja želi da bude jedinstvena u toj mržnji i prema Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije, da će podići krivične prijave zato što smatra da je to jedna od mera koja na određeni način kupuje glasove mladih. Ono što treba reći, to je da smo mi za mlade uradili više nego sve one vlade do 2012. godine zajedno. Nismo samo uradili u ovoj podršci koja se odnosi na današnji predlog, već smo mnogo toga uradili kada je u pitanju otvaranje novih radnih mesta, u stranim kompanijama, u domaćim kompanijama, najviše u IT sektoru, ali i u onom delu kada žele da budu mladi preduzetnici, da budu oslobođeni kad su u pitanju porezi i doprinosi prve tri godine, kada imaju svoje firme i agencije.Prema tome, ova država misli na mlade ljude i ono što je za nama je razlog da je to jedan vid ublažavanja posledica pandemijskih godina, 2020. i 2021, nama je to od velikog značaja i čast što sednicu odbora u poslednjem sazivu ove godine smo imali prilike da zaista na jedan pozitivan način završimo i da kod mladih ljudi negde probudimo i taj odnos prema samoj državi, da je on jedna dvosmerna ulica, da država misli na njih, a i da oni misle na državu. Mislim da je to od velikog značaja za sve nas kao narodne poslanike, da glasamo za ovaj predlog. Hvala. **Ivica

Hvala.Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, pred nama je danas jedan važan paket ekonomske pomoći i Poslanički klub Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje će podržati ovaj zakonski predlog.Naravno da niko ne deli novac iz praznog budžeta, iz prazne kase. Da bi se sprovodila ovakva ekonomska politika i da bi se implementirali ovakvi zakoni, svaka gađanka i građanin koji su dobronamerni i koji žele ovoj zemlji i svim građankama i građanima dobro bi podržali, ali jednostavno morate prvo ispuniti neke preduslove da bi mogli ovako da se ponašate. Znači, ono što je dokaz da smo i u proteklim godinama imali jednu dobru ekonomsku politiku, da smo imali dobro izbalansiranu politiku i da nam je budžet jednostavno pun i da tako možemo u ovim kriznim vremenima imati ove kovid mere.Preduslov da bi se ovako danas ponašali jeste prvenstveno privredni rast koji smo imali u prošloj godini od 7,5% i projektovani privredni rast u ovoj godini minimum 4,5%. Takođe, u 2019. godini, kada je većina svetskih i evropskih ekonomija imala pad, mi smo bili na jednoj nuli, što je takođe dokaz zdravog ekonomskog sistema i javnih finansija u našoj zemlji.Da bi mogli ovako da se ponašamo, da bi mogli danas da usvojimo zakon gde građankama i građanima, odnosno našoj omladini i maloletnim i punoletnim, znači od 16 do 29 godina, ponovo usvajamo zakon koji će omogućiti da im se uplati po 100 evra u junu mesecu ove godine, prvenstveno smo morali da imamo pun budžet, a osnov za to jeste i činjenica da smo u protekloj godini otvorili novih 60 hiljada To je zaista jedan veliki uspeh.Pošto je pred nama i kampanja i izbori, najlakše je voditi kampanju i izbore u onom trenutku kada imate rezultate. Ovi rezultati, bez obzira da li pripadali vlasti ili opoziciji, da li ste politični ili apolitični, su rezultati na koje morate skinuti kapu. nismo mi najpametniji koji smo se ovog setili, i drugi bi u drugim zemljama i prethodne neke vlasti ovako radile, ali prvo morate da napunite budžet i da budžet i da ova socijalna davanja neće ugroziti finansijsku stabilnost.Ovo je samo jedan od nastavaka ekonomske pomoći. Mi smo preko osam milijardi dali novca kroz pakete pomoći našoj privredi. Ono što je u borbi sa Kovidom bio prioritet, jeste sačuvati zdravlje građanki i građana. Drugo što je prioritet, jeste sačuvati našu privredu. Mislim da smo apsolutno u tome uspeli i ovaj saziv parlamenta i Vlade Republike Srbije svakako treba da bude na tu činjenicu ponosan.Ono što mene svakako posebno raduje jeste da smo imali i vodili jako odgovornu socijalnu politiku. Između ostalog, i ova mera za koju ćemo danas glasati spada u domet te politike. Ono što bih posebno iskoristio priliku da pozdravim, jesu te jednokratne pomoći našim penzionerima, prvenstveno ova pomoć koju smo imali isplaćeno od 20 hiljada ali i povećanje plata i penzija.Naravno, ono što se svakako mora istaći jeste pomoć zdravstvenim radnicima, jer oni su heroji borbe protiv Kovida. Vidimo da se i dan danas naš zdravstveni sistem suočava sa velikim izazovima i to povećanje od 8% plata u zdravstvu je takođe plod jedne dobre ekonomske politike, ali i plod stranih investicija, povećanja izvoza i svih drugih mera.Ono što hoću da iskoristim kao priliku kada danas govorimo jeste da se podsetimo nekih rezultata. Vrlo često kada se reši jedan problem skloni smo da brzo prelazimo preko toga i da se više bavimo nekim negativnim temama. Naravno, nijedno društvo, pa ni naše društvo nije toliko dobro da ne bi moglo da bude još bolje, ali činjenica je da se određene stvari pomeraju sa mrtve tačke i da se zaista zemlja razvija, da se problemi rešavaju i da građanke i građani, bez obzira da li pripadali većinskom narodu ili manjinskim zajednicama, osećaju određenu sigurnost i osećaju stvarnu sigurnost.Tu posebno hoću da istaknem ponašanje predsednika Republike Srbije i ono što smo imali pre par meseci, pogotovo kada smo imali te nemile scene i incidente u Priboju, a pre toga i posetu Sjenici, Novom Pazaru, Novoj Varoši i Tutinu, kada jepredsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dolazio i poslao jasnu poruku da su sve građanke i građani, bez obzira da li su pripadnici većinskog ili manjinskih zajednica, ravnopravni i da je ovo je jedan veliki iskorak. Dolazak u Priboj, u trenucima kada su pokušali, zaista imali smo nemile scene, pa su neki pokušali da to politički zloupotrebe je dokaz jedne hrabrosti i odgovornosti predsednika Republike Srbije i na tome mu treba čestitati.Hoću da istaknem da smo u ovom mandatu osim rešavanja i konkretnih rezultata kada je u pitanju infrastruktura, rađenje velikog broja lokalnih puteva, nastavak izgradnje autoputeva, rešili velika dva ekološka ekološka problema. Kada je u pitanju opština Prijepolje i opština Sjenica i to je nešto što za život običnih građanki i građana znači puno.Takođe puno.Takođe hoću da istaknem da smo i u mandatu ove Vlade rešili jednu od nepravdi koje smo jako često ovde isticali prema pripadnicima bošnjačkog naroda. To je akreditacija internacionalnog univerziteta i to je nešto što treba treba pozdraviti. Ja očekujem da ćemo u narednom periodu nastaviti sa tom dobrom praksom.Ono što je jako važno za pripadnike mog bošnjačkog naroda jeste da je krenula i prethodna i ova Vlada sa povraćajem imovine islamskog zajednici. To je nešto što treba pozdraviti. Sve ovo govorim, iz prostog razloga, da ti procesi nisu nešto što se podrazumeva. Naprosto, ako imate odgovorne ljude na čelu države, predsednika, predsednika Vlade, ministre koji suštinski znaju šta je to demokratija i suštinski žele da se svaka građanka i građanin osećaju ravnopravno oni se tako ponašaju.Imali smo period do 2012. godine kada je na vlasti bila DS i kada se na bošnjački narod gledalo samo kao na jednu glasačku mašineriju, gde se podrazumevalo, po jednom difoltu za koga će oni da glasaju. Tada smo imali, mogu slobodno da kažem, jednu diskriminaciju. To je nešto čega svaki pripadnik manjinske zajednice treba da se seti i da uporedi kakva je situacija danas i koliko su se stvari popravile, a kako je bilo do 2012. godine.Ono što hoću da iskoristim, pošto sam zamoljen od sportskih radnika opštine Prijepolje, jeste, da zamolim ministra zaduženog za sport, ali i Vladu Republike Srbije i ministra finansija ako ima mogućnost. U opštini Prijepolje Prijepolje funkcioniše Fudbalski klub „Polimlje“ osnovan 1926. godine. On se sada nalazi pred gašenjem. Brojni sportskim radnici, aktivisti, roditelji čija deca pohađaju školu fudbala i sporta su me zamolili da iznesem ovaj problem. Ja očekujem da će ministarstvo, ono što je u njihovoj moći, u skladu sa zakonom, preduzeti da spasimo jedan od simbola opštine Prijepolje.Takođe, hoću da iskoristim ovo javljanje da istaknem jedan problem. Škola u Novom Pazaru je ostala bez 26 osmaka za pola godine, a Osnovna škola „Svetozar Marković“ u Brodarevu, opština Prijepolje, od 1. septembra zaključno sa današnjim datumom ispisalo se 32 učenika. Znači, apsolutna pohvala za ekonomsku politiku.Međutim, ono o čemu jako moramo da vodimo računa i mnogo više da posvećujemo pažnje jeste demografija. To nije samo problem bošnjačkog naroda, to je problem i srpskog i mađarskog i romskog i svih građanski i građana koji žive u našoj zemlji. Znači, naša se zemlja se polako prazni. To ne smemo da dozvolimo. Moramo da uradimo ono što je u našoj moći, a prvenstveno ministre, da u Prijepolje u Novi Pazar dovedemo po jednu veliku stranu investiciju.Mislim da smo dosta stvari učinili kada je u pitanju infrastruktura. Tu prvenstveno mislim i na autoput, na gasovod, na zamenu visokonaponske i niskonaponske mreže, za šta Stranka pravde i pomirenja suštinski borila, na čemu je prvenstveno insistirao rahmetli muftija Muamer Zukorlić, to ćemo nastavi i u budućnosti.Ono što nam fali jeste i po jedna velika investicija, politika koja se tiče demografije mora brže da se primenjuje. Politika koja se tiče sela i agrara, mora brže da se primenjuje, jer verujte, zaista se plašim rezultata popisa i činjenice sa kojom ćemo se suočiti, koliko je građanki i građana napustilo celokupnu našu zemlju, a prvenstveno kraj naše zemlje, odakle ja dolazim. U danu za glasanje podržaćemo ovaj zakonski predlog. Hvala vam.

Uvaženi predsedavajući, uvažene koleginice i kolege, narodne poslanice i narodni poslanici, gospodine ministre, lep je povod za naše današnje okupljanje i sigurno da svi ljudi, pogotovo mladi ljudi u našoj državi će sa radošću i zadovoljstvom podržati ono što danas činimo. Mi pre svega njima, kao jedna odgovorna vlast pokazujemo brigu i solidarnost.Opet kažem, onoliko koliko može država već u drugom aktu čini, ovo će biti još jednom sto evra, odnosno u dinarskoj protivvrednosti, davanje koje država daje mladim ljudima. To je znači negde oko dvesta evra uz sva ona primanja, odnosno davanja koje je dala država, a nije zanemarljivo ni finansijski, ali svakako od odsutne važnosti je solidarnost i želja koju pokazuje ova država da se osloni na mlade, da im pokaže svu brigu i da šansu za razvoj, gradeći jedno društvo jednakih šansi za sve njih.Naravno da ovo vreme pandemije je čini mi se izuzetno teško pogodilo naše mlade ljude, da ono što pokazuju statistički podaci je neumoljivo, a to je da je skoro svaka šesta osoba mlada izgubila posao u našoj državi, da u odnosu na 2020. godinu procenat nezaposlenih mladih ljudi je porastao za više od deset procenata i to su podaci Krovne organizacije mladih u Srbiji.Želim Srbiji.Želim da kažem da treba posebno obratiti pažnju na mlade ljude, jer oko 115 hiljada imamo danas nezaposlenih mladih ljudi, od 15 do 30 godina, to su podaci Nacionalne službe za zapošljavanje iz aprila 2021. godine. Oni čine jednu petinu od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji i nedostatak posla je jedan od njihovih najvećih problema. Takođe, mladi su zastupljeni u segmentima privrede koji su bili najpogođeniji u ovom kovid periodu, pre svega su to ugostiteljstvo, turizam, maloprodaja i sa te strane će ova pomoć njima zaista puno značiti.Kada je u pitanju finansijska sigurnost, neizvesnost utiče na svakoga, pogotovo na mlade ljude i tu država mora dati svoj doprinos da pomogne u skladu sa svojim mogućnostima i onim što može.Dalje, imamo situaciju da se zbog kovida, a to je dobra stvar ove krize, ima i dobrih stvari u krizi, jedan veliki deo mladih ljudi koji je radio u inostranstvu ili studirao u inostranstvu, ili boravio u inostranstvu se vratio svojim porodicama, svojim starim poslovima i treba učiniti sve da se ovi ljudi motivišu da ostanu u svojoj svojoj matičnoj državi.Takođe, još jedna podatak je zanimljiv, a to je, da je za vreme ove kovid krize manje mladih ljudi je pokazalo želju, po statistikama, da napusti našu državu. To je nešto što trebamo iskoristiti.Zaista sam ubeđen da umesto floskula da su mladi ljudi sadašnjost ili budućnost potrebno je načiniti konkretne mere, kao što činimo i danas, da ne bismo postali i ostali društvo bez mladih. Njima je potrebna pomoć sad i odmah, da se kriza prebrodi, da se premosti trenutna situacija koja nije posledica njihovog neangažovanja ili nerada i nedovoljne aktivnosti, već su na to uticale objektivne okolnosti.Dva su izuzetno bitna aspekta koja sam video u ovim statistikama i koja mene jako zabrinjavaju, ako posmatramo naše mlade ljude, a oni su motor razvoja svake države. Prvi jeste taj psihološki aspekat, jer teška potraga za odgovarajućim poslom utiče na raspoloženje mladih ljudi.Prema istraživanjima Međunarodne organizacije za rad i Evropskog foruma mladih iz 2020. godine, 50% mladih pokazalo je znake straha i depresije. Kao lekaru, ovaj podatak je za mene poražavajući i zato pozdravljam meru naše države kao što je ova. Naravno da pokazivanje solidarnosti i brige je velika stvar kojom ćemo anulirati i pokušati da praktično ove psihičke probleme koji mogu nastati kod mladih ljudi svedemo na minimum.Druga stvar koja mene zabrinjava jeste da su neka istraživanja pokazala da su mladi u Srbiji daleko konzervativniji trenutno i zatvoreniji od generacije svojih roditelja, čak deka ili baka i da je to kovid epidemija dodatno, da kažem, pospešila.Ovo istraživanje kaže da je vrlo mala količina, kaže se, manje od 20%, mladih ljudi vakcinisana, da oko 44% mladih, znači manje od 50% mladih, misli da je demokratija najbolji oblik vladavine i da izuzetno mali procenat mladih ima pozitivan stav prema EU. To je To je nešto što mene zabrinjava i na čemu moramo ozbiljno raditi. Mi kao društvo moramo učiniti sve da naše mlade ljude otvorimo prema svetu, da bez bilo kakvih kompleksa mogu ravnopravno sa svojim vršnjacima iz najrazvijenijih zemalja zemljinog šara da uđu u kompeticiju.Dok sam studirao imao sam zaista divne profesore, među kojima je i ovaj Tiodorović koji se često pojavljuje na televiziji, pamtim njegove reči. Mi smo u svakom trenutku bili podsećani da negde u Masačusetsu naš konkurent, naš kolega, uči na živim modelima mnogo više, mnogo aktivnije i da moramo biti spremni na kompeticiju ako mislimo da budemo barem u njihovom rangu, ako ne i moramo zaista otvoriti naše mlade na pravi način i biti im podrška u svakom pogledu, pogotovo na nivou obrazovanja, a moram reći da Srbija jeste zemlja u kojoj je obrazovanje besplatno i da naši i da naši mladi imaju mogućnost, ako pokažu kvalitet, da se obrazuju apsolutno besplatno i naravno dosegnu i budu zaista uspešni u svim profesijama, a to nije mogućnost u mnogim zemljama i to ne daju mnoge zemlje.Mnogi su kritikovali ovaj način pomoći, međutim, moram da kažem, gledajući i okruženje i najrazvijenije zemlje, na primer Francusku, SAD, Hrvatsku i Sloveniju, da su sve ove zemlje pokazale neki vid sličan našem i pokušale na sličan način da pomognu svojim ne samo najmlađim, nego najfragilnijim grupama stanovništva.Taj tzv. koncept „novca iz helikoptera“, pojam koji je prvi put opisao ekonomista Milton Fridman 1969. godine, u stvari pojam koji opisuje transfer novca iz centralne banke direktno na račune građana, je izuzetno dobar podstrek koji ne samo da deluje psihološki na najfragilnije grupe, već podstiče i potrošnju u jednoj državi u vreme pandemije, što je izuzetno aktuelno i bitno.Na kraju, dolazim iz kraja ove države koji ima dobar natalitet i zaista puno mladih ljudi. Želim da i njima ukažem da imaju šansu i da ova država brine za njih i da je ovo samo vid solidarnosti i podrške podrške koju želimo da im pružimo u teškim trenucima.Evropska unija je ovu godinu proglasila godinom mladih. Pandemija Kovid-19 ograničila je mogućnost za mlade ljude, stoga je važno posvetiti 2022. godinu mladima, popraviti situaciju uzrokovanu pandemijskom krizom i stvoriti prilike za veće učešće mladih u razvoju Srbije. Ova vrsta pomoći koja se reguliše ovim Predlogom zakona je upravo pokazatelj dobre volje, ali i sredstvo daljeg razvoja i napretka naše zemlje. Hvala vam.

dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o Predlogu zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije Kovid-19, ili da prevedemo na manje pravni jezik ili jezik razumljiviji narodu, danas raspravljamo o zakonu koji će omogućiti novu isplatu pomoći mladima od 100 evra.Mi smo više puta u ovom sazivu tokom zadnjih godinu i po dana, skoro dve godine, raspravljali o sličnim zakonima kojima smo omogućili da se pruži dodatna pomoć građanima, ali ne samo građanima, već i privrednim subjektima u Republici Srbiji usled posledica pandemije Kovida-19.Početkom ovog meseca smo isplatili prvi put pomoć mladima od 100 evra i ta pomoć je imala jako dobar odjek u javnosti, i ne samo odjek, sve te vrste pomoći koje smo davali građanima i privredi imale su, pored dobrog odjeka, i dobar krajnji rezultat. Naime, pandemija korona virusa je dovela do ekonomske krize svetskih razmera, do pada privredne aktivnosti svih zemalja, do energetske krize, povećan je obim zaduženosti većine svetskih država i smanjen je životni standard većine stanovnika naše planete. Ta kriza se nastavlja i dalje jer pandemija nije okončana i možemo samo da se nadamo da će ta pandemija trajati što kraće, odnosno da će se ubrzo okončati.Gde je Srbija, gde smo mi u svemu tome prethodne dve godine? Pa eto, ovo što sam maločas rekao, borili smo se. Zahvaljujući nekim merama štednje i fiskalne konsolidacije u ranijem periodu mi smo uspeli da sačuvamo našu kasu i da naša srpska kasa izdrži sve pritiske koje sa sobom nosi pandemija korona virusa.Mi smo uspeli pre svega da očuvamo proizvodne kapacitete, da očuvamo radna mesta, da održimo nivo zaduženosti države ispod nivoa Mastrihta, uspeli smo da sačuvamo i privredni rast. Da podsetim samo da je u 2021. godini taj privredni rast bio 7,5%.

Uspeli smo da i u vreme energetske krize sačuvamo energetsku stabilnost naše države i da nivo nezaposlenosti u Srbiji bude ispod nivoa nezaposlenosti pre pandemije korona virusa.Uz sve to, ostali smo i lider u direktnim stranim investicijama, jer smo u 2021. godini imali direktne strane investicije u iznosu od čak 3,9 milijardi. Naravno, to smo uspeli, između ostalog, i sprovođenjem tri paketa državne pomoći koji su bili u iznosu skoro nešto manje od devet milijardi, paketa koji je pored privrede obuhvatao sve kategorije stanovništva – i zaposlene, i nezaposlene, i penzionere, i radnike i u zdravstvu i prosveti, i starima i evo mladima danas po drugi put donosimo takav zakon da se obezbedi ta novčana pomoć od 100 evra.To je dobro, i nama iz Jedinstvene Srbije je to posebno značajno jer su za Jedinstvenu Srbiju mladi zaista zakon. To nije neka politička parola i floskula, već mi to pokazujemo svuda gde nam je narod ukazao poverenje i na delu.Da su mladi za Jedinstvenu Srbiju zakon govore i tradicionalna putovanja mladih u Beč, grad Jagodina organizuje za studente koji studiraju na fakultetima u Jagodini i mladim jagodincima koji studiraju na drugim fakultetima širom Srbije, na univerzitetu u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.To radimo kako bi naši studenti videli kako se živi i studira u jednom gradu koji je više puta proglašavan za najbolje mesto za život u svetu, ali vodimo ih i da bi videli da tamo posle recimo, 22.00 časova radnim danima nema nikoga na ulicama, osim možda ponekog turiste, jer se tamo radi, samim tim rano leže, i odmara. Da vide da Univerzitet u Beču jeste dobar Univerzitet,

da vide svet, da se vrate i da žive i rade u našoj zemlji. To je politika za koju se zalažemo, koju sprovodimo i koju podržavamo.Briga za mlade je i što svake godine već godinama unazad učenike četvrtog i osmog razreda osnovne škole i učenike završnog razreda srednje škole svake godine vodimo besplatno o trošku grada Jagodine na more. Često kada sretnemo i pitamo te mlade ljude koliko puta su bili na moru oni kažu – pa, tri puta. U četvrtom, osmom i na kraju srednje škole. To je upravo tada kada su išli u organizaciji grada Jagodine.Briga za mlade je i to što imamo najnižu cenu vrtića u Srbiji. Briga za mlade je to što od 2004. godine, vodimo upornu i temeljnu pronatalitetnu politiku zbog čega svake godine se u gradu Jagodina upiše po jedno odeljenje đaka prvaka više.Briga za mlade je i to što smo uveli besplatan gradski prevoz, prvo za učenike i najmlađe i kasnije za penzionere, a evo, već godinama unazad za sve stanovnike, za sve građane grada Jagodine.Briga za mlade je i to što od kako JS zadnjih 17 godina vodi grad Jagodinu, oktobarsku nagradu grada Jagodine dobijaju najbolji učenici osnovnih i srednjih škola u našem gradu. To je po pravilu neki prvi novac koji su oni zaradili u svom znoju i svom trudu.Briga za mlade je i to što grad Jagodina finansira sve sportske klubove, kao u gradu, tako i u selima. Briga za mlade je to što svako selo ima i mali sportski teren, i veliki teren, izgradili smo iz za sve, ali pre svega za mlade.Briga za mlade i to što grad Jagodina finansira sva kulturno-umetnička društva i svako selo ima kulturno-umetničko društvo.Finansiramo i održavamo zbog svih, ali najviše zbog mladih, jer samo na taj način možemo da naša sela održimo, da ih učinimo vitalnim i da im obezbedimo budućnost, jer bez mladih nema ni budućnosti tih sela.Briga sela.Briga za mlade jesu i ovih 100 evra, koje država daje mladima i to po drugi put. U borbi za mlade moraju se uključiti svi. Mora se uključiti i država, moraju se uključiti i lokalne samouprave, mora se uključiti i kulturne, obrazovne, naučne institucije, sportske organizacije, privreda, bukvalno svi.Borba za mlade su i nova radna mesta. Borba za mlade je i kvalitetno obrazovanje. Borba za mlade je i otvaranje naučno-tehnoloških parkova itd.Nema alternative toj borbi za mlade ljude. Moramo, okrenuti Moramo, okrenuti taj proces odlaska mladih ljudi iz države. To polako zadnjih par godina uspevamo da radimo i da okrenemo taj trend iseljavanja mladih ljudi iz zemlje.Sve češće i sve više možemo videti primere mladih ljudi koji se vraćaju iz belog sveta u svoju domovinu. Sada imamo obrnut proces da oni lekari, zdravstveni radnici, medicinski radnici koji su odlazili u Nemačku, ili već gde, počinju polako da se vraćaju.Kada tu borbu dobijemo, a učinićemo sve da tu borbu dobijemo, možemo govoriti da je naša politika pobedila i da smo tom našom politikom anulirali sve pogubne posledice i postupke, i nebrigu za mlade, koju su pokazale generacije političara pre nas. Naročito nebrigu onih kojima su toliko usta puna mladih i Evrope, da su sve mlade oterali u tu istu Evropu.Ti isti danas tuže državu zato što daje pomoć od 100 evra mladima. Gde ćete direktniji i gde ćete konkretniji dokaz o tome koliko im je stalo do brige za mlade? Oni na mlade generacije gledaju, prosto, kao na privremene stanovnike Srbije, koji se u Srbiji rode, koji se u Srbiji školuju, eventualno, lepe plakate za njihove političke partije, a onda izlagani, očajni, iznevereni od istih, o kojima pričamo, odlaze iz Srbije.Mi takvu Srbiju želimo i hoćemo da menjamo, i menjamo i to, tom delu opozicije strašno smeta, zato tuže Srbiju. Imali smo primer jednog opozicionara, i imena mu se ne sećam, jer prosto, toliku podršku ima u narodu,

sve naše građane Srbije da izađu 3. aprila na izbore i da im poželim demokratske i fer izbore, da svim političkim činiocima poželim srećan početak izborne

Ta naša koalicija ima prepoznatljiv program, ima prepoznatljive ljude koji predvode Ivica Dačić i Dragan Marković Palma. Mi smo uvek radili u korist građana i države Srbije. Naša koalicija ima konkretne i realne rezultate. Zato za našu koaliciju nije upitna podrška naroda, jer imamo konkretne rezultate, imamo realnu politiku, imamo politiku očuvanja osnovnih državnih i nacionalnih interesa, politiku ekonomskog razvoja zemlje, politiku socijalne pravde, politiku brige i o mladima, i o starima, politiku brige za radnička prava, ali i politiku poboljšanja statusa poljoprivrednih proizvođača, ali i realnu zelenu politiku, a ne ekološku ekološku demagogiju, koju možemo čuti ovih dana na ulicama.Pozivam sve građane Srbije da na sledećim izborima podrže koaliciju SPS-JS, na parlamentarnim i lokalnim izborima. Na predsedničkim izborima naša koalicija podržava aktuelnog predsednika i mi ih pozivamo da

Hvala.Poštovana potpredsednice, poštovani ministre, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pošto sam ja danas prva poslanica želela bih da se u ime svih poslanica zahvalim ministru na lepom poklonu, na cveću što nam je udelio. Lepe reči i pohvale u vezi ovog Predloga zakona neće biti zbog toga.Mi iz Saveza vojvođanskih Mađara smatramo da je ovaj Predlog, odnosno dopuna Zakona o Privremenom registru dobar, da ima neki kontinuitet, da sledi strateške ciljeve koje je ova Vlada i vaše Ministarstvo postavilo. Zato ćemo i podržati u danu za glasanje ovaj Predlog zakona.Što se tiče Kovida, puno smo pričali, cele dve godine o problemima koji su nastali zbog pandemije, zbog ekonomske krize svetskih razmera koja je pogodila i okolne zemlje i našu državu. Za pohvalu je sve ono što Vlada pokušava i uspešno radi u cilju smanjivanja negativnih posledica ove pandemije.Ustavni osnov za ovaj zakon nalazimo u samom Ustavu, tako da nema tu dileme da li se da li se može ovakav zakon izglasati, a razlozi su, kao što sam malopre rekla, i sveukupna svetska situacija zbog pandemije, zbog ekonomske krize zato što su i druge svetske države i naša država, naša vlada takođe primetila da izvesne kategorije građana, stanovnika imaju određene potrebe više da im se pruži pomoć od strane države. To su naši stariji sugrađani i mladi.Radno sposobno stanovništvo će dobiti praktično najveću pomoć ako im se osigura veći broj radnih mesta, jer ako damo posao nekom čoveku zapravo smo dali najveću moguću materijalnu pomoć i njemu i njegovoj porodici.Razdoblje porodici.Razdoblje od 16. do 29. godine je vrlo vulerabilna grupacija. Današnja omladina u tom uzrastu još nije praktično spremna, odnosno samo jedan manji deo, jedan manji procenat njih je spremno da krene u samostalni život, da može sam da osnuje porodicu, da da kupi nekretninu i da pokrene svoj ekonomski poduhvat. Zbog toga je ova pomoć izuzetno dobra, da ih praktično drži i da omogući, ako su pametni, ako štede taj novac mogu da ulože i u sebe, u svoje studije u svoju neku budućnost.Ono što je vrlo bitno da su primaoci i omladinci koji primaju inače socijalnu pomoć, to pokazuje da nema ni pozitivne, ni negativne diskvalifikacije, nego jednostavno je ravnomerno svima na neki način dozvoljeno da dođu do tih sredstava, čak i oni koji su na izvršenju nekih krivičnih sankcija.Razlozi, sankcija.Razlozi, još jednom da ponovimo, su svetskih razmera - ekonomska kriza i aktivnost privrede koja je značajno ugrožena ne samo kod nas, nego i u svetu i svaki novac koji može da pokrene tu privredu je vrlo bitan za održavanje za održavanje privrednog rasta ili čak za njegovo povećanje.Jako se puno ovih dana priča o tome koji je interes države kada deli takvu vrstu pomoći mladim ljudima. Interes države da pomogne mladima su mnogobrojni. To može da bude nacionalni interes. Znači, ako pomažemo mladim ljudima oni su motivisani. Oni će imati praktično veći identitet, nacionalni identitet i osećaj pripadnosti svojoj državi.Koji je društveni interes? Motivisani i materijalno osigurani mladi ljudi kojima je omogućeno školovanje, usavršavanje, profesionalno usavršavanje da postanu vredniji članovi društva je praktično motor svakog društvenog napretka i to je društveni interes kod ovakvih ulaganja.Ekonomski interes, jer svaki mladi čovek može, jeste da je to mali novac, ali opet mladi su poznati po tome da su jako kreativni i mogu svoju tu kreativnost, inteligenciju, snagu da ugrade u svoj rad i da na taj način jačaju ekonomiju cele države.Sve ovo može da ih podstakne, da ih motiviše da osnuju svoje porodice, da se vrate u svoju državu, ima i za to mnogo primera, i da započnu svoje karijere.Opet se postavlja pitanje da li je za to dovoljno 100 evra, odnosno vrednost u dinarima? Sigurno nije, međutim nemojte zaboraviti da je Vlada Republike Srbije u ovom sazivu, mandatu, prvo osnovalo posebno Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji. Doneo je nove zakone koji predstavljaju podsticaj za mlade da osnuju porodicu, da imaju dece.Ono što je posebno za pohvalu je da su svi ti zakoni, odnosno niz zakona pokazuje da postoji strategija, a bez strategije nema napretka. Znači, postoji strateško planiranje za poboljšanje uslova života za građane Srbije. Prvi koraci su sigurno mali, ali bitan je pravac i da se držimo tog pravca.Znači, postoji zakon. Izglasan je Zakon o novčanoj pomoći porodicama sa decom, zatim razni programi zapošljavanja, konkretno iz resora mog ministarstva, Ministarstva zdravlja, zapošljavanje mladih lekara i medicinskih sestara.Zakon o dualnom obrazovanju, koji je vrlo bitan da segment mladih koji ne žele da studiraju, koji ne žele da budu akademski građani, ali isto tako vrlo vredni naši sugrađani, da izuče da postanu kvalitetni majstori, zidari, keramičari, vodoinstalateri, električari, mehaničari, stolari, kuvari, kelneri, negovatelji,

tako, ne treba da zaboravimo da za motivaciju, za ostanak mladih nije samo novac bitan. Jeste bitan, bitan je i posao. Čak nekad ni vlasništvo nad nekretninom nije dovoljno.Ispitivanja o menadžmentu, ljudskim resursima je pokazao da nakon ispunjavanja osnovnih životnih, fizičko-bioloških potreba, kao što je hrana, kuća, sigurnost koju većinom ipak možemo osigurati novcem, potrebno je da mladi i sami dožive da su bitni članovi društva, da je njihov rad, doprinos cenjen, da imaju mogućnost da dokažu svoja znanja, sposobnosti, ambicije. To je ono što viđamo kod mladih sportista, to je ono što ih gura novim ciljevima.Evo, pogledajte našeg Đokovića. U početku nije samo novac njemu bio bitan, nego to što je bio cenjen, što je postigao rezultate. Isto je to kod dobrih đaka. Njih praktično to motiviše da budu uspešni, da budu najbolji. To je ono što treba da pružimo našim mladima pored novca, pored posla, pored sigurnosti, pored kuće.Pored

i na ovaj način, uz vrlo dobro osmišljenu strategiju da se prvo krene u praktično sanaciju kliničkih centara, izgradnju i dogradnju bolnica, sada su počeli i domove zdravlja malo da obnavljaju, to je vrlo bitno. Znači, najveći nedostatak baš stručnog kadra se pokazao u kliničkim centrima i na ovaj način će se za izvesne godine taj manjak nadoknaditi.Međutim, ja bih dodala da treba misliti i na primar i ovom prilikom, znači na primarnu zdravstvenu zaštitu, jer, nažalost, sada trenutno imamo tu vučnu snagu ovih konkursa i odlaze mladi lekari iz seoskih ambulanti, iz malih domova zdravlja, čak iz gradova, iz gradskih ambulanti i idu u bolnice, idu u kliničke centre, jer mladi ljudi više vole da rade timski, da su u velikim bolnicama.Nemojte zaboraviti da godinama gledamo vrlo popularne serije gde su uglavnom pokazani interesantni životni detalji baš tih kliničkih centara, gde su urgentni doktori vrlo lepi, ambiciozni, uspešni, tako da je to i privlačna snaga za mlade doktore da ne budu u malim ambulantama u domovima zdravlja, nego u kliničkim centrima.Međutim, centrima.Međutim, nemojte zaboraviti da blizu polovina našeg stanovništva živi u ruralnim područjima. Nažalost, među njima postoji i jedan loš demografski pomak da su tamo ostali stari. Znači, to su staračka i samačka domaćinstva. Zatim, da je po selima veći broj muškaraca, da je malo dece, da je praktično od državnih institucija preostalo samo ambulanta doma zdravlja, eventualno osnovna škola. Čak nema više ni biblioteke, ni pošte. Treba da čuvamo onda makar to što imamo. Znači, ambulante koliko, toliko da još ostavimo, odnosno da očuvamo i da osnovna škola i dalje bude prisutna.Što se tiče razvijenog sveta, primarna zdravstvena zaštita, odnosno porodična medicina je jedna od najprofitabilnijih grana. Na zapadu možete tek za velike novce da otkupite prakse porodičnih lekara, se tamo, zapravo, leče ljudi. Znači, oni ne idu u bolnice, u klinike, u poliklinike da bi se dijagnostifikovala njihova bolest, nego to rade baš ti porodični lekari. Trebalo bi razmisliti da naše lekare koji rade na primaru, edukujemo, da se na to stavi naglasak, jer dobra dijagnostika je, zapravo, vredna jedino ako je pravovremena. Ako zakasni, onda je svejedno da li ste je postavili ili niste, već ste izgubili život ili barem kvalitet života.Da uzmemo još jedan primer iz Japana. Oni su uvideli nakon Drugog svetskog rata da jedino mogu podići i ojačati svoju zemlju ekonomski ako ulažu u ljude koji edukuju mlade, znači, u nastavnike. U prosveti rade najbolji kod njih, znači, ne najlošiji đaci, nego najbolji. Oni su najbolje plaćeni. Bolje su plaćeni od lekara, od inženjera, jer oni su ti koji odgajaju, vaspitaju, rade sa mladom populacijom, sa mladima i stvaraju od njih ambiciozne i kreativne ljude. I oni su sami ambiciozni i kreativni. Tako je Japan postao svetska sila. Tu bi ipak trebalo dodati da oni imaju izuzetnu radnu disciplinu, ali samo radna disciplina nije dovoljna. Potrebna je strategija i osmisliti prave ciljeve.Motivacija i stimulacija nastavnika, angažovanje kreativnih, mladih ljudi u raznim školskim aktivnostima, da li su to dodatne nastavne aktivnosti, da li je to fizička nastava, da li je to produžen boravak gde bi se odradio, praktično, sav domaći zadatak i oslobodila se tog tereta porodica, u tom pravcu bi trebalo Ministarstvo prosvete još da razvija.Dodeljivanje novčane pomoći mladima je uvek ulaganje u njihovu i u našu budućnost. Država je ta koja svojim strateškim planovima može i treba da unapredi i da jasno pokaže gde koji mladi čovek može da vidi sebe u budućnosti i na osnovu svojih ambicija, želja i zahteva svoje okoline, može da postigne svoje ciljeve.Zbog svega gore navedenog, poslanička grupa SVM će podržati ovaj zakon. Hvala na pažnji.

Jevđić.Poštovani ministre Mali, dame i gospodo narodni poslanici, pa kao što ste rekli u uvodnom izlaganju, uvaženi ministre, u protekle dve jako jako teške godine, godine kada se Srbija suočavala i dalje se suočava, nažalost, sa najvećim zdravstvenim izazovom, čiji se kraj još uvek ne nazire,

usled izazivanja negativnih posledica pandemije, podršku koja je bila usmerena, pre svega, ka građanima i, pre svega, ka privredi.S druge strane Srbija, je jedina država u svetu, u to sam potpuno ubeđen, vi me ispravite ako grešim, jedina država u svetu i u Evropi koja je ovoliki teret krize, sagledavajući iznos sredstava koji je izdvojen, sagledavajući pakete pomoći koje su usmerene ka građanima i ka privredi, dakle, jedina država u svetu koja je ovoliki teret krize prihvatila na sebe. Ali, imali smo vrlo jasno i precizno definisane ciljeve. Prvi cilj da se ne ugrozi makroekonomska stabilnost, drugi cilj da se sačuva svako radno mesto, da se sačuva nivo zaposlenosti u Srbiji, treći cilj, naravno, životni standard građana i četvrti cilj, privreda. Pomagalo se najpre malim i srednjim preduzećima, a zatim je pomoć dolazila i do velikih preduzeća.Uspeli smo u periodu koji je iza nas, upravo zahvaljujući ovim merama, da zadržimo privredu na stabilnim nogama, što je od izuzetne važnosti i značaja i u najtežoj godini, imali smo najvišu stopu privrednog rasta od 1%, što je izuzetno važno.Tri ključna pitanja su uglavnom provejavala u ove protekle dve godine, a i danas su ta tri su ta tri ključna pitanja nešto što vas uvek pitaju, naročito u periodu pandemije, čiji se kraj još uvek ne nazire i usled izazivanja negativnih posledica.Prvo pitanje je da li je bilo otpuštanja? Drugo pitanje je da li je bilo zatvaranja fabrika? Treće pitanje je uvek da li su strani investitori odustali od ulaganja?Na sreću, ne na sreću, već pre svega zato što se ova Vlada ponašala odgovorno i ozbiljno, odgovor na sva tri pitanja je ne. Ne da nije došlo do smanjenja nivoa nezaposlenosti, već smo sa rekordnih 25,9% nezaposlenosti došli do istorijskih 9% 2020. godine.Kada je reč o otvaranju fabrika, koliko je meni poznato, otvoreno je preko 150 fabrika. Dakle, nismo zatvarali, već su otvarane fabrike.Kada je reč o stranim direktnim investicijama u godini kada je bilo najteže, strane direktne investicije su iznosile tri milijarde evra, čini mi se. Nije slučajno što "Fajnenšl Tajms" već nekoliko godina unazad Srbiju rangira i svrstava u red država koje su najprivlačnije i najatraktivnije investicione destinacije.Dakle, sistem je funkcionisao onda kada je bilo najteže i ne samo da je sistem funkcionisao, nego ono što je izuzetno važno, sistem je uspeo da ostvari značajne rezultate. Vi možete u politici uvek da da pokušate nešto da izmanipulišete, kao što se danas manipuliše sa ovih 100 evra, o tome ću nešto kasnije. Vi možete da pokušate da manipulišete, ali kada govorite o ekonomiji, kada govorite o brojkama, o ciframa, nema tu manipulacije. Brojke su egzaktne. Tu ne možete da slažete. Ne možete da kažete da minimalna cena rada, recimo, u 2012. godini je bila 102 dinara, od aprila 115 dinara, a da je, recimo, od 1. januara 2021. godine uvećana za 6,6%, što je 32.126 dinara, a u 2022. godini iznosi 35.012 dinara, što je povećanje čak za 9,4%.Ne možete da kažete da prosečna plata neto u dinarima 2020. godine iznosila je 60.073 dinara. Podsetiću, vraćam na 2012. godinu, tada je iznosila 41.377 dinara, da smo upravo u periodu teške situacije, u periodu pandemije uspeli da povećamo plate zdravstvenih radnika, i to od 1. januara 2021. godine za 5%, dok su plate ostalih zaposlenih u javnom sektoru rasle najpre za 1,5%, pa 3,5% i to od aprila 2021. godine. A od januara 2022. godine plate zaposlenima u zdravstvenim ustanovama, Ministarstvu odbrane, zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite, zdravstvenim radnicima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija i zdravstvenim radnicima u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije plate su uvećane čak za 8%, dok su plate ostalih budžetskih korisnika uvećane za 7%. To su činjenice. To ne možete da sakrijete. I to su rezultati koji su ostvareni upravo zato što se vodila jedna odgovorna i ozbiljna ekonomska politika.Krajem januara ili početkom februara 120.000 zdravstvenih radnika dobilo je po 10.000 dinara. Najpre smo imali mlade koji su dobili prvih 100 evra od 16 do 19 godine i za one koji su tada kritikovali, najbolji odgovor na to pitanje je broj mladih koji se tada prijavio, a to je 1,19 miliona mladih ljudi se prijavilo za tih 100 evra.Zatim, kao rezultat želim da istaknem i prosečnu penziju u dinarima. Ona je, recimo, 2012. godine iznosila 23.024 dinara, dok 2021. godine, od 1. januara po švajcarskom modelu, dolazi do povećanja penzija od 5,9%, ukupno povećanje penzija u periodu od 2012. do 2021. godine je, recimo, 30,9%. Od 1. januara 2022. godine penzije su uvećane za još 5,5%. Pored toga, svi penzioneri su u februaru mesecu dobili jednokratnu pomoć od 20.000 dinara, o čemu ste vi govorili u uvodnom izlaganju.I ja sam potpuno ubeđen da ćemo mi uspeti da dostignemo onaj konačan cilj i krajnji cilj, a to je „Srbija 2025“, kada će prosečna neto zarada u Srbiji biti 900 evra, a kada će prosečna penzija u Srbiji biti 430 evra, jer je trasiran dobar put. Što se tiče nezaposlenosti, već sam rekao, istorijski maksimum 2012. godine 25,9%, da bi došli do istorijskog minimuma na 9%.Bruto društveni proizvod sam takođe pomenuo, javni dug je iznosio na kraju oktobra ove godine 29,61 milijardu evra ili 56,5% BDP, što je manje od nivoa Mastrihta od 60%.

najteže. U Srbiji se trenutno gradi oko 1.300 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a samo u prethodnih pet godina, tačnije u periodu od 2016. do 2020. godine urađeno je 5.000 kilometara puteva što lokalnih, državnih, regionalnih. Ono što je takođe važno kada govorimo o infrastrukturi, dakle danas se u Srbiji radi 12 autoputeva i to jeste krvotok Srbije, 12 autoputeva u koje je uloženo 3,8 milijardi jaka i ekonomski stabilna, ali moram da se vratim na period koji je daleko iza nas, 2014. godinu. Dakle, Srbija danas jeste jaka i ekonomski stabilna upravo zahvaljujući reformskom kursu Vlade Republike Srbije koji je započet 2014. godine, a to je tada bio hrabar, ali politički nepopularan potez. To je onaj period ako se sećate kada su nam vikali da otimamo penzije, da otimamo plate, kada su isto podnošene krivične prijave.Nama socijalistima su tada govorili da smo izgubili identitet, a mi smo samo vrlo jasno rekli - mi jesmo socijalisti, ali ne možemo da budemo socijalisti utopisti. Dakle, između dva puta, kada govorimo sa finansijskog aspekta, dakle, puta koji je neminovnost, nešto što morate da učinite da bi došlo do ekonomskog oporavka i puta koji je spisak lepih želja i ukoliko bi se taj spisak lepih želja u praksi i ostvario, došli bi do finansijskog bankrota i finansijskog kraha, mi biramo ono što jeste interes građana Srbije.Dakle, to su bile ekonomske mere za budućnost Srbije, ekonomske mere za spas srpske ekonomije. Žao mi je što tada to nisu shvatili. Inače, SPS je više puta pomenula da mi kao poslanički klub svakako podržavamo ekonomsko-socijalnu odgovornu politiku koju vodi Vlada Republike Srbije, jer to je politika koja u svom središtu ima čoveka, ima građanina Srbije.Sa druge strane, dakle danas govorimo o tome da se pored toga što se vodilo računa o najstarijoj populaciji, jer tačno je, oni jesu prošli kroz jedan težak period ove dve godine i u februaru mesecu evo izdvojena je jednokratna pomoć od 20.000. Nadam se da uz ovakvu ekonomsku politiku moći ćemo i u periodu koji je pred nama da gledamo sa optimizmom, ali danas govorimo o tome da po drugi put se pažnja posvećuje jednoj mlađoj generaciji, period od 16 do 29 godina. To je tih drugih 100 evra koji se izdvajaju za predstavnike mlađe generacije i mnogo je dobro, ministre, da mladi shvate da neko brine o njima, makar to bilo i tih 100 evra. Oni jesu izgubili te dve godine, ali je važno, psihološka svest, važno je da ulijemo optimizam tim mladim ljudima da država na ovaj način brine o njima.Ovo nije populistička mera, ovo nije politička proklamacija, ovo je nešto što je opšti interes. Da se razumemo, da je ovde danas Fiskalni savet, on bi sigurno rekao kao i za onih 100 evra kada smo doneli odluku da podelimo svim građanima Srbije, rekao da ta mera ne valja, da imamo, da moramo da imamo selektivan pristup, da li je tako?

su se? Dakle, samo je bilo potrebno i neophodno da mi kaže kako su se osećali.Znate, sve je lepo gledati iz udobne fotelje u kojoj imate sigurnu platu i ja ne želim ni jednog trenutka da vršim pritisak na nezavisna i regulatorna tela, ne. Mi smo tu da pomognemo rad nezavisnih i regulatornih tela, da ih ojačamo, da ih osnažimo, ali isto tako smo tu da ukoliko postoje različita mišljenja povedemo debatu sa njima. Možda su oni u pravu, ali mora se znati nivo odgovornosti. Jednu odgovornost ima izvršna vlast, jednu odgovornost ima Fiskalni savet i zna se koja je mera te odgovornosti i drugu odgovornost imamo mi kao poslanici, mi koji smo glas naroda i mi koji predstavljamo građane Srbije.Znate, više puta sam gospodinu Petroviću rekao da ta usko stručna politika nije čarobni štapić i to što, te analize koje vreme pojede i demantuje ne rešavaju aktuelne probleme, voleo bih da siđu među narod i da sa građanima porazgovaraju o tome kako se građani osećaju i koliko im je pomogla ili im nije pomogla ta mera od 100 evra.Naveo sam to jer sam potpuno ubeđen da bi kritikovali i ovu meru, ali pošto nema njih, oni su izostali, pojavila se neka kvazi-opozicija koja kritikuje i kažu da je ovo kupovina glasova. Zašto na taj način potcenjuju i ponižavaju mlade ljude? To je potcenjivanje i ponižavanje mladih ljudi. Zar oni misle, mi da smo hteli, ministre, mi smo mogli ovih 100 evra isplatiti pre izbora, da li je tako, ali ovo se isplaćuje u junu nakon parlamentarnih, predsedničkih i gradskih izbora. Danas samo donosimo odluku da želimo da pomognemo mladim ljudima. Zar neko misli da na taj način može da kupi izbore?Čekajte, ako neko ima takvo razmišljanje i još dolazi iz redova opozicije koju predstavlja tamo neki lider, neću da se bavim njim, koji ima mnogo novca, on je već pobedio na ovim izborima, da On ima toliko novca taman da je pobedio i ne znam čemu onda briga? Zašto onda pozivi na proteste, zašto onda priča da su izbori pokradeni kada on, čovek, ima novac, on će da kupi to, da Mi nemamo toliko novca, ali on svakako ima. Ako ima za jedan dobar, onako osrednji fudbalski klub, sigurno ima i za to, daleko više. On će da kupi izbore, nema brige za njih. Ne znam zašto tolika briga i potcenjivanje i ponižavanje mladih ljudi? Znate, pitanje izbora za SPS i naše i naše koalicione partnere iz JS je uvek bilo pitanje odgovornosti i uvek je bilo pitanje ozbiljnosti.Da li u ove dve reči prepoznajete bilo kojeg od ovih lidera opozicije? Gde je odgovornost? To što ćete da se sakrijete iza nečijeg lika i dela? Čekajte, ako ste lider nekakve opozicije građani od vas očekuju - izađite na izbore imenom i prezimenom, ponudite alternativu, ponudite program. Čemu skrivanje iza drugih imena, čemu izmišljanje drugih imena?Znate, čuo sam jednu vrlo interesantnu digresiju na sve to kako se došlo do predsedničkog kandidata jedne od opozicionih političkih partija. Kaže - to je nasilje, to vam deluje kao nasilje u porodici, s tim što to nasilje još uvek nije i ne sme da prijavi. Da li vi u drugoj reči ozbiljnost sagledavate bilo koga od opozicije?Dakle, maltretirali su nas ovde nekoliko meseci. Tražili su nam sve moguće. Sve su dobili, sve smo prihvatili, da bi oni pre nekoliko dana objavili javni konkurs, pa oni nemaju ni čuvare kutija. Oni objavljuju javni konkurs da bi popunili mesta da imaju nekoga na biračkom mestu da čuva kutiju, pa zar su to ozbiljne političke partije?Znate šta, ja sam sve čuo, ali da opozicija, kao alternativa, izlazi sa programom - rušićemo ovo, zabranićemo ovo, usvojićemo rezoluciju o revanšizmu, tu će biti i lustracije i svega, pomerićemo spomenik.Evo sad - odnos prema mladima. Da vas podsetim odnos prema Kosovu i Metohiji, odnosno severnom delu Kosova i Metohije kada su rekli da je Srpska lista kriminalizovana, a za tu listu glasa 99,9% građana naših građana koji žive na prostoru severa Kosova i Metohije. Pa, vi kriminalizujete ceo sever Kosova i Metohije i šaljete takvu poruku u svet. Identična situacija kao sa Republikom Srpskom. I onaj film koji se nedavno javio, ali to je njihov odnos prema građanima Republike Srpske.Mi sa našim narodom iz Republike Srpske zajedno obeležavamo i uvek ćemo obeležavati sve važne datume. Ali mene ne čudi njihov odnos prema građanima iz Republike Srpske ako imate na umu činjenicu da je nosilac liste jedne od opozicionih političkih stranaka, nazovite ih, ili koalicija neko ko je potpisao rezoluciju u kojoj se kaže da je Srbija genocidna država, a Srbi genocidan narod. Dakle, apsolutno me ništa ne

videćete koliki je uticaj, ministre, „Vijesti“ na onu destabilizaciju koja se danas dešava u Crnoj Gori, a vi jako dobro znate ko je vlasnik „Vijesti“, ko je od Soroša kupio „Vijesti“, neko ko je uticao da se dođe do određenih kadrovskih rešenja i to izuzetno važnih kadrovskih rešenja.Dakle, to su oni, što gore po Srbiju to bolje po nas. Hajde da destabilizujemo region biće bolje nama. Pokušaćemo sa našim prijateljima sa zapada ili međunarodne zajednice, već ćemo nekoga naći. Ako smo propali u Briselu, pa otići ćemo šta nas košta, novac nas ništa ne košta, otići ćemo do Vašingtona da lobiramo američke kongresmene.

Poslanička grupa SPS će podržati ovaj zakonski predlog. Već sam naveo razloge zašto.Molim vas, ministre, verujem da ćete i u narednom mandatu, ako ne neku višu funkciju, obavljati sigurno funkciju ministra finansija, finansija, da se držite one valute, ono o čemu ste govorili sve vreme tokom ovog saziva da svaki uloženi dinar, bez obzira šta kaže Pavle Petrović ili bilo ko, držite se onog trasiranog puta koji smo definisali ovde u Skupštini, pandemiju ćemo da završimo, proći će do juna, ali svaki uloženi dinar u povećanje plata, penzija, u životni standard građana i u infrastrukturu, ono što se uradili kada je reč o budžetu za 2022. godinu jer nema ekonomskog bez infrastrukturnog razvoja. Zahvaljujem. Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, kolege poslanici, mnogo toga smo čuli kada su u pitanju ekonomski rezultati Srbije i za prošlu godinu i za pretprošlu, koje su dve važne pandemijske godine, ne samo za Srbiju nego i za region i ceo svet.Ono svet.Ono što se pokazalo je da je naša ekonomija napredovala i u te dve godine i sa svojim rezultatima, kada su i druge padale mi smo najmanje padali. Zato smo prošlu godinu imali i najveće stope rasta. Očito ti rezultati i ono što smo imali prilike da čujemo do sada su u stvari pokazatelj da Srbija ide dobrim putem i da te svoje dobre rezultate treba da deli sa svojim građanima.I ako govorimo o podršci privredi od strane države i ako govorimo o podršci zdravstvu, mi smo zaboravili negde ovaj deo, a želim i građane Srbije da podsetim da mi nismo samo poslednje dve godine radili na određenim ciljnim grupama da podržimo, već od 2016. godine kada je pitanje mladih ova Vlada Srbije i predsednik Vučić su zaista na krajnje odgovoran način prišli ovom problemu.Problem od 2012. godine kada je Srbija bila na rubu ekonomske propasti je imala stopu nezaposlenosti 26%. Tada je nezaposlenost mladih do 30 godine, ne pričamo do 40, bila skoro 52%. Danas govorimo o nezaposlenosti u iznosu od 9,5% i govorimo o nezaposlenosti današnjih mladih do 30 godina od od 20%.Napor koji je Republika Srbija na određeni način smogla snage ne samo da se ekonomski transformiše, već i da pojača kompletno sve sektore u kojima će mladi imati veliku podršku je permanentni rad, kontinuiran od 2016. godine do 2022. godine i želim da kažem da u stvari ovo samo jedan od rezultata sa kojima Srbija sada ide da izvrši jednu podršku mladima od 16 do 29 godina, odnosno toj ciljnoj grupi kojoj do sada niko nije pokazao takav vid podrške kao što je ova Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić.Kada Vučić.Kada danas pričamo o tome da je država preuzela obaveze, preuzela je obaveze da sve negativne efekte koje su u protekle dve godine imali mladi, koji su očito ta poslednja ciljna grupa kojoj je data podrška od strane države, je došao red i na njih i da država jednostavno misli na njih.Poboljšanjem društvenog položaja mladih u poslednjih šest godina, kojim se bavimo, a i širenjem jednog ekonomskog optimizma je stvaranje ambijenta u Republici Srbiji u kojoj želimo da pošaljemo snažnu poruku, a to je – ostajte mladi ovde, ovde gradite svoje karijere, ovde stvarajte svoje porodice, ovde stvarajte budućnost Srbije. Vi ste ti koji preuzimate odgovornost za život i rad ovde u Srbiji i to je od velikog značaja kao jedna poruka, ne kao neka od ovih opozicionih stranaka koja to predstavlja kao jedan vid manipulacije željom da se kupe nečiji glasovi. To što su oni radili sa penzionerima i 2008. godine i pokušali da rade 2011. godine. Podizali su kredite za potrošnju, za podizanje penzija da bi penzioneri glasali za njih na izborima i da bi jednostavno pokazali koliko je važno da imaju to svoje glasačko telo kao jednu glasačku mašinu.Za nas ni penzioneri, ni mladi, ni poljoprivrednici, ni preduzetnici, sve ciljne grupe nemaju tu prednost u smislu toga da sa njima razgovaramo na način na koji su razgovarali oni koji su vladali ovom Srbijom do 2012. godine.Mi želimo ravnomerni razvoj Srbije u svim segmentima društva. To smo pokazali. Prva godina nakon koje je pokazala da ima dobre rezultate, kada smo izašli iz fiskalne konsolidacije, kada smo prošli 2014, 2015, 2016. godinu, kada je došao taj period rasta i razvoj i kada smo dobili rezultate, rezultate, samim tim smo krenuli u podizanje standarda naših građana i povećanjem plata i penzija, ali i velikim investicionim ciklusima kada je u pitanju ulaganje ne samo u infrastrukturu.Ja ću vam navesti šta je država uradila kada su u pitanju mladi. Jedno Jedno godište koje smo mi posmatrali ne do tridesetih godina ljudi koji su završili škole, fakultete, započeo posao, privatan biznis, svoje karijere u državnom sektoru, nego smo to proširili i na 40 godina mlade ljude i dali određene podrške.Kada su u pitanju investicije u pitanje mladih onda smo krenuli od toga da realne investicije i da svetska ekonomija traži prelazak sa realnog investiranja na tzv. investiranje u rast i razvoj koji je zasnovan na znanju, na inovacijama i na digitalizaciji. Hteli mi to da priznamo ili ne od 2016. godine do danas Srbija je potpuno ušla u taj proces digitalizacije i nalazi se među deset najrazvijenijih država sveta, kada je u pitanju ovaj proces.Upravo proces.Upravo zbog toga danas mi možemo da kažemo da smo uveli digitalnu registraciju poslovanja. To je negde mlade poguralo da krenu u otvaranje malih i srednjih preduzeća i svojih agencija, u tzv. start apove. Država je puno uložila kada su u pitanju start apovi i kroz finansijski sektor, time što je oslobodila plaćanja poreza mladih koji otvaraju firme do 40 godina u 2019, 2020, 2021. godini i oni koji su tu išli od 2020, 2021. i 2022. godine i onaj deo koji se odnosi na poljoprivredne proizvođače koji imaju manje plate u neto iznosu od 37.000 dinara, ali i one koji imaju manje plate u IT sektoru od 150.000 dinara. Oni su postali sastavni deo određenih distributivnih lanaca svako u svojoj oblasti.Šta to znači? Da su velike kompanije prepoznale te male kompanije, pogotovo koje vode mladi jer su oni po stepenu obrazovanja uvek bili na višem nivou nego što su to ljudi koji su na zalasku svojih karijera i stariji od 50 godina i zato što prate nove trendove kada su u pitanju IT tehnologije, uopšte inovacije u društvu. Potpuno je logično da pustite da taj jedan industrijski zamajac vode mladi ljudi i da ih uzmete u svoje okrilje kada su u pitanju velike kompanije.Kao rezultat toga Fond za razvoj, kao i RAS, kao i Fond za inovacije su otvorili svoje kreditne linije za mlade koji imaju dobre ideje i mogu da se kandiduju sa svojim projektima, da podrže ovakve projekte. Verujte mi, danas kada pričamo uopšte i o dualnom obrazovanju govorimo isključivo o tome da to nije vezano samo za srednji stručni kadar, kada su u pitanju mladi, već i za visoko obrazovan kadar da se mladi opredeljuju za taj vid dualnog obrazovanja. To je da imaju određenu platu platu dok studiraju, a kasnije preuzimaju odgovornost za svoja radna mesta na osnovu znanja koja su stekli.Kada govorimo o tome da izvoz IT sektora povećan, onda rezultati govore je da 2021. godina završena sa 1,5 milijardi evra izvoza, a što nadmašilo procenat izvoza kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi i što je 28% prema istraživanjima NBS veći izvoz nego što je bio u 2020. godini. godini. Srbija je potpuno ušla u ovaj postupak ekonomskog razvoja i mislim da je priznanje za to i 7. februara je gospođa Ana Brnabić bila na Svetskom ekonomskom forumu u Švajcarskoj, potpisala jedan sporazum na osnovu koga je otvoren centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Beogradu, jedan od 16 centara koji će povezivati svet u veštačkoj inteligenciji, novim tehnologijama, nano tehnologijama, razvoju potpuno jedne nove industrije koja podrazumeva spoj čoveka i mašina i koja postaje naša realnost.Mi danas pričamo o električnim automobilima, a četvrta industrijska revolucija za nekoliko godina, 2030. do 2040. godine podrazumeva i primenu automobila bez vozača. Prema tome, ovo ne govorimo zato što je to neka apstraktna ideja u budućnosti, nego zato što o tome priča i engleska kraljica, da Engleska treba da ulaže u ovakve strateške projekte da bi napredovala ekonomski, s obzirom da je izašla iz EU.Ako iz EU.Ako posmatrate na ovaj način sa strateške pozicije Srbije koja je zemlja na jednom brdovitom Balkanu, koja je sa svojim ekonomskim parametrima daleko iznad svih zemalja zapadnog Balkana, koja rame uz rame stoji sa razvijenim zemljama EU, koja ima dobre diplomatske odnose i sa zemljama i na istoku i na zapadu, onda vidite da mladi ljudi koji žele da se vrate iz razvijenih centara sveta, sa pravom žele da se vrate u jednu Srbiju, jer prošle godine su najpoznatije velike kompanije iz oblasti IT sektora otvorile ovde svoje pogone. To je „Nordeus“ koji je kupio kompanije, gde je uložio 225 miliona evra. Zatim NSR koja je uložila 100 miliona evra da zaposli 500 novih novih mladih inženjera, kao i „Majkrosoft“ koji je takođe zaposlio 500 ljudi, koji je do sada imao svega tri zaposlena čoveka.Znači, Srbija je prepoznata kao centar modernih tehnologija tako da kažem, u kome se zapošljavaju mladi ljudi. Do prošlog oktobra u ovom sektoru radilo 43.500 mladih ljudi registrovanih da rade u ovom sektoru, a kažu da se radi oko 64.000 ljudi u ovom sektoru. Prognoza „Majkrosofta“ do 2025. godine je da Srbija treba da ima zaposlenih 120.000 u ovom ovom sektoru.Onda kada pričamo o naučnotehnološkim parkovima u koje Srbija ulaže iz budžeta, šest, sedam gradova će imati zaista otvorene najmodernije naučnotehnološke parkove, gde u stvari mi treba da povežemo privredu, obrazovanje, sektor digitalizacije sa modernizacijom, kada je u pitanju i energetska tranzicija i zelene tehnologije i ta budućnost u stvari počinje već danas.Kada danas.Kada govorimo o toj Borči o kojoj pričaju ovi opozicioni lideri koji bi želeli da uzmu da vladaju Beogradom, onda su zaboravili jednu veliku činjenicu, a to je da je Srbija potpisala sporazum sa Narodnom Republikom Kinom za otvaranje naučnotehnološkog parka gde treba da radi 10.000 visoko obrazovnog kadra, upravo iz oblasti IT. Znači, ono što je pokazatelj onih koji danas sebe nazivaju jedinom opozicijom zato što imaju medije koji se finansiraju iz inostranstva, očito ne shvataju koliko je Srbija napredovala. Jednostavno su ostali zarobljeni u toj prošlosti iz 2012. godine, pa su tako sebi dozvolili da jedan Janko Veselinović, koji je ovde bio narodni poslanik, koji je jedan od reprezenata te politike rušenja i selidbe spomenika, rušenja određenih strateških projekata koji u Srbiji žive već deset godina, kao što je „Beograd na vodi“, sada je podigao tužbu protiv Aleksandra Vučića zato što je Srbija odlučila, Vlada Republike Srbije je podnela predlog Narodnoj skupštini Republike Srbije koja će usvojiti Predlog ovog zakona za podršku mladima od 100 evra, tužbu Aleksandru Vučiću koji želi da kupi glasove mladih ljudi.Prvo, osnovno neznanje pokazuje bivši poslanik da ne možete tužiti predsednika države za zakone koji se donose u Narodnoj skupštini na predlog Vlade. Vlade. Da to uzmemo kao jedan vid neznanja, očito je to pokazatelj jednog bezobrazluka i pokušaj da se vodi najgora monstruozna kampanja na jedan način kojim želi da nam kaže da sve što želite da uradite dobro ovoj Srbiji će biti završeno kao jedan od sudskih procesa na sudu.Onda bi trebao gospodin Veselinović da proširi ovu optužnicu, pa da tuži sve ministre u Vladi Srbije i da tuži sve poslanike ovde u Narodnoj skupštini koji će glasati za ovaj predlog. I, ako bi bili svi predmet tih sudskih tužbi, trebalo bi odgovoriti da pravni osnov za ono što danas glasamo ovde u Skupštini je Ustav, član 97. tačka 6. i 7. i objasniti gospodinu Veselinoviću da oni koji su ga naterali da ovako nešto uradi su zaista krajnje licemerni kad je u pitanju uopšte politika Srbije.To je ono što danas mi moramo da kažemo da svako ko želi da ospori napredak Srbije i ko želi da vrati Srbiju u vremena kada su oni vladali i budžetska sredstva završavali i koristili zarad budžetskih sredstava svojih privatnih kompanije i da su ta vremena prošla, jednostavno pokazuju da ne žele sada direktno da kažu građanima Srbije da je to njihova politika, već se kriju iza ovakvih kampanja koje žele na sudu da završavaju, da bi od toga pravili određene svoje političke pamflete.To im jednostavno građani Srbije neće podržati i neće im dati za pravo, zato će oni imati prilike da do 3. aprila zaista kažu šta su to programski ciljevi sa kojima žele da izađu na izbore i žele dobro ovoj Srbiji, pa i tim mladim ljudima koji treba da žive ovde u Srbiji i pokažu da imaju budućnost.Rezultati politike i SNS i Aleksandra Vučića su pokazani kroz brojke. Brojke pokazuju da se do prošlog oktobra u Srbiju vratilo 93.200 građana Srbije iz razvijenih zemlja. Preko 90% su to zemlje EU. Od tih 93.200 sigurno su minimum 40% mlađi do 30 godina, jer žele, očito, da svoju budućnost grade ovde u Srbiji. Za nas je to od velikog značaja, zato što je to pokazatelj da Srbija ide dobrim putem.Kada sam rekla da mi ovde želimo svim ovim merama da poboljšamo društveni položaj mladih, onda kažemo da stvaramo dobar ambijent u društvu u kome će vladati taj ekonomski optimizam, jer on se pokazao u vreme pandemije 2020. godine kao jedan od najvažnijih faktora zašto zašto smo završili godinu sa najmanjim padom naše privrede.Zato ćemo sigurno u kampanji kao SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem koji će biti nosilac naše liste, govoriti o tim rezultatima, ali ćemo sigurno govoriti i o planu do 2025. godine sa projekcijama 2030. godine, jer smo shvatili šta je to što daje rezultate budućnosti Srbije, šta je to što daje dobrobit mladima, ali i svima nama u društvu.Zbog toga, pozivam sve poslanike da u danu za glasanje, gotovo već

Ovaj zakon je jedan od onih zakona koje ne možete osporavati. Međutim, ipak za njega neću glasati, zato što je proizvod jedne ekonomske teorije koja ne vodi računa o socijalnim strukturama i potrebama našeg naroda.Milton Fridman i Čikaška škola ekonomije su osmislili ideju „novca iz helikoptera“. On sam po sebi povećava agregatnu tražnju i pomaže da ekonomija preživi ovakve udare kakve smo mi imali u vreme pandemije. Međutim, ono što Čikašku školu nikad nije interesovalo, jer je ona došla na krilima CIA u Čile i podržala Pinočeov režim, jeste socijalna struktura i stanje naroda. Njih je interesovalo da BDP raste, a to što je rastao tako što je većina naroda osiromašila, što se srednji sloj istopio i što je privilegovana elita postala enormno bogata, to njih nije interesovalo.Ovaj model gde se sto evra daje svim mladim ljudima, bez ikakve podele na one koji su nezaposleni, socijalno potrebiti i oni koji, recimo, pripadaju imućnim porodičnim krugovima, jeste model koji u suštini povećava socijalnu nepravdu u našem društvu. Znači, nepravedni niste samo kada jednake tretirate nejednako, već i kada nejednake tretirate jednako.Dakle, ovde je bila mogućnost da se ova količina novca koja dolazi iz budžeta i koja je novac naših građana raspodeli tako što bi se veća količina novca dala mladim nezaposlenim i socijalno potrebitim, a oni koji su ekonomski obezbeđeni, koji nemaju posledice ovog ekonomskog udara koji je pandemija izazvala, jednostavno nije trebalo zalivati novcem.Zašto je to urađeno? Nije to samo greška. Pored toga što Ministarstvo finansija jeste u mnogim segmentima naslednik Čikaške škole ekonomije

nalazi se neprekidno u izbornoj kampanji, jednostavno ovakav manevar je marketinški dobar pred izbore i u ovom slučaju sa jednom količinom novca pokrivate mnogo više budućih birača, nego da ste strukturirali ovu pomoć, pa dali manjem broju socijalno potrebitih i nezaposlenih veću količinu novca.Znači,

Znači, umesto da imate jasan strateški plan da li ste za to da Srbiju pretvarate u zemlju čiji BDP raste zato što su tu strane korporacije, zato što jedan deo društva enormno bogati, ili ste za to da se Srbija razvija tako što će većina naroda dobijati ono što mu je potrebno da dođe do nivoa dostojanstva života, umesto da se tako opredelite strateški da onda vodite naš brod u jednom pravcu, vi po potrebi uzimati jednu ili drugu ideologiju kada istraživanje javnog mnjenja pokaže za šta je narod raspoložen.Dakle, to nije dobro i to dovodi do toga da u isto vreme u SNS imate i ljude koji se zalažu za kejnzijanski model ekonomije koja vodi računa o državi, o ljudima koji državu stvaraju, a mi nemamo u našem jeziku lep izraz za to. Kada kažemo da su to obični ljudi, to nije dobar izraz. Kada kažemo da su normalni ljudi, ispada da ovi koji su prebogati su nenormalni. Englezi imaju dobar izraz – common people, što znači ljudi zajednice, ljudi koji razvijaju solidarnost, ljudi koji državu prave na tome da se većina ljudi oseća dobro u tom prostoru.Nasuprot tome Čikaška škola je dovela do jednog neoliberalnog modela koji je porodio današnji globalni ljudožderski kapitalizam i sve moje zamerke na stranku koja vlada, pre svega SNS, jesu što mnogo toga od neoliberalnog modela, mnogo toga od evroatlanskih integracija imate u vašim redovima i vrlo je problematično kada to koristite da biste dobili izbore, a onda opet ne znam u kom pravcu će ići brod zato što istraživanja javnog mnjenja koja su na dnevnom nivou se dnevno čitaju i dnevno menjaju.Tako da, sa ovim sredstvima ste mogli da postignete veću socijalno pravdu. Naravno, manje bi birača pokrili sa tom količinom novca. Ovako je helikopterski novac otišao u ruke velikog broja ljudi, a mnogi od njih nisu trebali da dobiju tu vrstu pomoći jer su prebogati i pripadaju sloju

puno.Morao sam da se javim i da odgovorim na ove neistine i proizvoljne tvrdnje oko ekonomske politike Vlade Republike Srbije. možda i vi meni da odgovorite u narednom periodu kada govorite o tome da je cela naša ekonomska politika vezana i vodi se javnim mnjenjem.Podsetiću vas na izuzetno teške mere fiskalne konsolidacije 2014. godine. Ne znam da li i te odluke takođe mislite da su bile vezane za javno mnjenje ili za iskrenu želju da se država Srbija izvuče iz bankrota, a na korak na korak do bankrota nas je dovela prethodna vlast, i da sa i smanjenjem plata i penzija, po vama možda je to vođeno rezultatima javnog mnjenja, verujem da nije, a verujem da i vi verujete takođe da nije.Dakle, izašli smo iskreno pred građane Republike Srbije rekli – da, mi moramo da prođemo kroz teške reforme, mi moramo da pokušamo da zaustavimo osiromašenje Srbije, sve ono što je prethodna vlast uradila, dovela nas je do bankrota. Podsetiću vas, uvaženi poslanici, poštovani građani Srbije, u julu mesecu 2012. godine na računu budžeta bilo je 8,5 milijardi dinara, 8,5 milijardi dinara, nedovoljno za isplatu i te mesečne penzije. Dakle, sama definicija bankrota bila je upravo to.Danas na računu, samo poređenja radi, imamo preko 160 milijardi dinara. Onda smo, 2014. godine, teške mere fiskalne konsolidacije sprovodili da bismo došli, četiri godine zaredom, do toga da imamo suficit u budžetu, do 2019. godine. Tada se sećam da ste pričali oko toga da je bolje deficit nego suficit, ali upravo je to posledica odgovorne ekonomske politike koju smo vodili, dakle, jedne vizije, jedne misije, da spasemo Srbiju, a s druge strane da našim mladima obezbedimo bolju budućnost.Dakle, teške mere fiskalne konsolidacije, odlučne mere fiskalne konsolidacije nemaju nikakve veze sa javnim mnjenjem, jer ne možete da me ubedite da bi bilo koje javno mnjenje to podržalo, a onda polako, iz godine u godinu poboljšavanje naše situacije, privredne aktivnosti, podizanje standarda građana Srbije, povećanje ulaganja u kapitalne investicije. Četiri godine, kažem, suficita u budžetu. Onda je došla kriza pandemije Kovida-19, i tada smo pokazali svu snagu naše ekonomije i rezultate odgovorne ekonomske politike koju vodimo već ili osam godina unazad.Dakle, imali smo dovoljno rezervi, dovoljno snage, dovoljno odlučnosti, dovoljno hrabrosti da reagujemo sa 8,7 milijardi evra pomoći i građanima i privredi, da spasemo našu ekonomiju, da imamo najveću stopu rasta u Evropi u poslednje dve godine, u doba najveće ekonomske krize, da imamo stopu nezaposlenosti na nivou iz 2019. godine, da održimo stabilnost naših javnih finansija, uz to da nam je danas udeo javnog duga u BDP-u 52,1%, dakle, daleko ispod nivoa Mastrihta, da prošle godine imamo 3,9 milijardi evra stranih direktnih investicija, dakle, više nego 2019. godine, čime smo potvrdili kredibilnost i poverenje koje investitori imaju u našu zemlju. Deficit nam je pod kontrolom, nam je stabilan. Da vas podsetim 2010, 2011. godine, ona mnogo blaža ekonomska kriza, imali ste 2011. i 2012. godine dvocifrene stope inflacije,

kada je video da javni dug raste nekontrolisano, ogroman deficit, negativan privredni rast, stotine hiljada ljudi ostalo bez posla, stotine fabrika zatvoreno. Šta je to? Odgovorna ekonomska politika prethodne vlasti, vođena čime? Da napune svoje privatne džepove.Dakle, sada kad imate objektivne rezultate, kada imate ne da neki Siniša, ili ko god ovde, kaže da je Srbija uspešna, mi smo, uvaženi građani Srbije, u decembru mesecu dobili apgrejd našeg kreditnog rejtinga. U toku i dve godine nakon ekonomske krize izazvane pandemijom Kovid-19, Srbija je danas na jedan korak od investicionog rejtinga. Da znate, rejting i te kreditne rejting agencije vam ocenjuju sve bukvalno u vašim javnim finansijama, kakav vam je krvotok, pluća, srce, sve. Kažu, Srbija prvi put u istoriji nikada bolje ne stoji i prvi put u istoriji je samo korak od investicionog rejtinga. Taj rejting imaju najrazvijenije, najbolje, najsigurnije države sveta.Pokazaću vam, da odgovorim na vaš komentar oko siromaštva i osiromašenja, pogledajte, ne znam koliko mogu kamere da približe ovo, ovo je grafikon stope nezaposlenosti u Republici Srbiji. Pogledate, evo, i vama ću da okrenem da vidite. Dakle, 2012. godine – 25,9%, treći kvartal 2021. godine, dakle, nakon dve godine pandemije Kovid-19 – 10,5%, dva i po puta manje. Čekajte, 2012. godine, kada je vaša ekonomska politika bila sprovođena, imali ste da je svaki četvrti u Srbiji bio bez posla, a sada posla ima.Pogledajte dalje, stopa privrednog rasta, evo, za sve građane Srbije, vidite ovde ovo žuto, slučajno je žuto, inače,

nego 7,4%?Pogledajte dalje, idemo, imam ja ovih grafikona da vam pokazujem koliko hoćete. Pogledajte, oni kažu – osiromašili ste Srbiju. Pa čekajte, ljudi, pogledajte ovo. Prosečna plata 2010. godine je 331 evro, prosečna plata sada u januaru je 610 evra. Prosečna plata biće, po ovom trendu, do kraja 2026. godine 1.000 evra u Srbiji. Pa čekajte, zar nije 610 evra veće od 331 evro? A čuo sam komentare, kaže – borimo se protiv osiromašenja Srbije. Pa o čemu, bre, ljudi, vi pričate? Nikada veće plate, nikada veće penzije u Srbiji nisu bile nego danas.Pogledajte sledeći grafikon. Minimalna zarada u Republici Srbiji, velika razlika između ova dva stubića, dakle, 15.552 dinara oktobra 2010. godine, 35.012 dinara 2021. godine. Dakle, više nego duplo je razlika između minimalne zarade. Petnaest hiljada dinara u vaše vreme, tako ste vi brinuli o građanima Srbije, a 35.000 danas. I nismo zadovoljni, iako je ovo 300 evra. To je 9,4% povećanje minimalne zarade u odnosu na 2021. godinu. I hoćemo još iz godine u godinu da povećavamo i minimalnu zaradu, da povećavamo i plate, da povećavamo i penzije.Ova pomoć, i tu ću završiti osvrt na vaš komentar, uvaženi poslaniče, rekli ste da su neki prebogati i da zbog toga ne treba da dobiju pomoć od države. Pretpostavljam da ste mislili na ove mlade od 16 do 29 godina. Drago mi je ako mislite da su svi prebogati. Pre su prebogati neki koji su bili pre na vlasti. Ali nama je ovo veoma važna mera, dakle, od 16 do 29 godina, želimo da pokažemo brigu prema njima. Želimo da im kažemo da je država tu, da je tu da im pomogne, da im pruži oslonac, da im nađe i posao, da ih podrži i kada je prvo dete u pitanju i kupovina prvog stana, ali takođe da znaju kada je pandemija, kada je kriza, da je tu njihova Srbija da im da podršku. Oni će taj novac potrošiti, pričao sam o tome više puta, i za kupovinu knjiga, i za plaćanje ispita, ali će dobiti taj osećaj sigurnosti prema svojoj državi i osećaj odgovornosti takođe, da znaju da je država bila tu kada je bilo potrebno. Ovo je mera koja je i par ekselans mera ekonomskog karaktera, jer sav taj novac ostaje u Srbiji, potrošiće se i doprineće daljem rastu našeg BDP-a.A za vas, ako su mladi prebogati, ako smatrate da oni ne treba da dobiju pomoć, tako slobodno i recite, mi smatramo da treba. I dalje ćemo nastaviti da podržavamo naše sugrađane, i dalje ćemo nastaviti da podižemo životni standard i kroz povećanje plata i kroz povećanje penzija, ali takođe ćemo nastaviti da gradimo lepšu Srbiju i kroz nove kilometre auto-puteva i kroz dalje rekonstrukcije železničkih pruga, brze vozove, nove kliničke centre, nove domove zdravlja, nove vrtiće, nove bolnice. To je slika uspešne, bolje Srbije, sa prosečnom platom do kraja mandata sledeće Vlade od 1.000 evra, sa prosečnom penzijom od 500 evra. Hvala puno. Hvala